Spoštovana predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc Musar! Cenjeni gostje, spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 26. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena poslovnika. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih s seje ter vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim! Prehajamo na določitev dnevnega reda 26.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

Besedo dajem spoštovani predsednici Republike Slovenije doktorici Nataši Pirc Musar za predstavitev mnenja in stališča. Spoštovana predsednica, imate besedo. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani predsednik Vlade, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane ministrice in ministri ter predstavnice in predstavniki Vlade, drage Slovenke in Slovenci, dragi državljanke in državljani, drage prebivalke in prebivalci Republike Slovenije, dragi vsi! Najlepša hvala za priložnost, da vas lahko ob koncu leta ponovno nagovorim. Lanski nagovor sem zaključila z željo, da bi v letu 2024 kot skupnost nadgradili našo sposobnost odziva na notranje in zunanje izzive. In kje smo danes? Slovenija je zagotovo med najvarnejšimi državami in bi se v njej morali počutiti varno. Bojim pa se, da živimo v svetu, ki je človeštvu čedalje bolj nevaren. Ne samo vojaški, tudi gospodarski, humanitarni, okoljski, zdravstveni, socialni in tehnološki izzivi predstavljajo nevarnost naši družbi, če jih ne bomo pravočasno prepoznali in ukrepali. Velik globalni izziv obstoju sodobnih družb, tudi slovenske, predstavlja komuniciranje na družbenih omrežjih. Lahko bi veliko govorila o številnih pozitivnih lastnostih družbenih omrežij. Olajšujejo komuniciranje ter so pomembna opora in pomoč osebam, ki se iz različnih razlogov počutijo izolirane in osamljene. Toda o tem morda kaj več ob kakšni drugi priložnosti, saj zloraba družbenih omrežij zahteva od nas, da se o teh izzivih pogovorimo ter razgalimo vso destruktivnost, s katero šibi naša prizadevanja, da obstanemo kot trdna skupnost. Danes je tako v imenu svobode govora prenekaterim uporabnikom družbenih omrežij povsem sprejemljivo, če kdo brez resnih in preverljivih virov informacij Slovenijo prikazuje kot nevarno državo, kjer migranti kot lačne zveri na vsakem vogalu prežijo na nič hudega sluteče Slovenke in Slovence. Ali če se neenako misleče posameznike, ki so se pripravljeni javno izpostaviti in biti glasni v dobro skupnosti, diskreditira na vse možne načine. Ovira ni niti norčevanje iz telesnega videza, kroničnih bolezni, spola, priimka in tako naprej. Javni diskurz je do žensk, ki se izpostavijo s kritiko dogajanja v državi, vse prevečkrat hudo žaljiv, celo mizogin. Spoštovani, to je nesprejemljivo. Svež primer je objava domačih naslovov sodnikov in sodnic na družbenih omrežjih z implicitnim pozivom na linč –»tu imate naslov, če kdo rabi«. Že to, da anonimni posamezniki – toliko o njihovem pogumu! – izpostavljajo naslove javnih uslužbencev in funkcionarjev na družbenih omrežjih, je ne samo kaznivo, ampak tudi zavržno dejanje. To, da najvišji politiki aktivno spodbujajo odpor proti pravosodju, policiji in drugim institucijam pravne države, tako da jih označujejo za »krivosodje« in »farso«, pa je nevarno. Nevarno za stabilnost države in skupnosti, ki ji pripadamo. Zaničevanja pravosodnega sistema, četudi je posameznik še tako nezadovoljen z njegovim delovanjem, ne smemo dopuščati. V pravni državi imamo institute in načine, da izrazimo svoje nestrinjanje z odločitvijo pravosodnih in drugih organov. Zagotovo je treba razmisliti tudi o takšnih spremembah pravnih aktov, ki bodo omogočile hitrejši in enak dostop do pravice vsakomur ne glede na njegov gmotni položaj. A to so spremembe, ki jih ne morejo narekovati zavržni pozivi nezadovoljnih posameznikov. Slovenija je po stanju političnih pravic in državljanskih svoboščin v svetovnem vrhu in najboljša med državami srednje Evrope. Toda tega ne znamo dovolj ceniti. Zato, spoštovane poslanke in poslanci, ker svet ceni – marsikje tudi zavida – visok standard pravic in svoboščin, ki jih uživamo v Sloveniji, je treba pri ljudeh ohraniti in spodbujati zaupanje. Ne samo v pravosodni sistem, pač pa tudi v neodvisne in nadzorne institucije, kot so Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, Informacijski pooblaščenec, Varuh človekovih pravic, Banka Slovenije in druge. V Sloveniji moramo končno in dokončno strokovnost vedno postaviti na prvo mesto. Vodij tako pomembnih institucij ne moremo izbirati po sistemu »vaši-naši« ali »malo naših in malo vaših«. Izvoljivost ne sme biti edina referenca kandidatk ali kandidatov. Bodimo samozavestni ter odprimo vrata strokovnjakom in strokovnjakinjam, izkušenim tudi v mednarodnem okolju, da se izkažejo. Naj povzamem. Sodniki in tožilci pa tudi policisti, inšpektorji in drugi, ki sodelujejo s sodno vejo oblasti, se morajo pri svojem delu počutiti varno, opravljati pa ga morajo odgovorno. Političnemu nasilju in kakršnimkoli grožnjam – komur koli – v Sloveniji ni mesta! Bistvo demokratičnih družb so neodvisne državne institucije, ki morajo delovati ločeno od vsakokratnih političnih apetitov. To je prvi temelj zaupanja vanje. Drugi temelj pa je, da nosilci oblasti vzpostavljamo visoko stopnjo politične kulture. To pomeni, da si moramo na vsakem koraku prizadevati, da ohranjamo svojo integriteto in odpravljamo vse sence dvoma, ki lahko krnijo naš položaj. Bodimo zgled spoštljivega komuniciranja, spoštovanja načel pravne države in odločitev sodišč ter drugih nadzornih institucij. Nevredno politika je rušiti zaupanje v pravno državo, še posebej med trajanjem postopka, saj to pomeni nedopusten pritisk na odločanje. Primerjati sodstvo z mafijo ali obtoževati policijo sodelovanja s kriminalnimi združbami, je nedostojno, nedržavniško in predvsem nedomoljubno. Brez teh dveh temeljev ni pravne države. Brez teh dveh temeljev ne moremo obstati kot skupnost. Ko namreč ni pravne države, zavladata nasilje in diskurz ulice. Ali je to tista alternativa »krivosodju« in »farsi pravosodja« ali drugih neodvisnih nadzornih organov, ki si jo želimo? Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani vsi! Nasilje je povzročalo, povzroča in bo verjetno še dolgo povzročala ogromno gorja med ljudmi. Vendar kot je, presenetljivo, pokazal spomladanski forum, namenjen tej problematiki, o nasilju v družbi premalo vemo. Podatki so skopi ali pa stari desetletja. Kljub temu so številke zgovorne. Ena od raziskav je leta 2018 na primer ugotovila visoko izpostavljenost osnovnošolk in osnovnošolcev vsaj eni obliki spletnega nadlegovanja. Kar polovica vprašanih je imela to izkušnjo. Enako so skrb vzbujajoči podatki za srednje šole. Tudi medvrstniško nasilje namreč narašča. Nič bolje se ne godi ženskam. Raziskave so že pred 15 leti pokazale, da je vsaka druga ženska do dopolnjenega 15. leta starosti doživela vsaj eno od oblik nasilja. Nič ne kaže, da se je od takrat kaj izboljšalo. V letih med 2021 in 2023 je bilo v povprečju obravnavanih skoraj tisoč 250 primerov kaznivega dejanja nasilja v družini in še skoraj enkrat toliko prekrškov, kjer so najbolj pogoste žrtve prav ženske. Pri pregledu stanja še posebej ne kaže pozabiti na starejše. Ti so med vsemi skupinami najbolj ranljivi. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije je kar 16 odstotkov starejših žrtev nasilja ali zlorab. To je za Slovenijo zelo pomemben podatek, saj je že več kot petina prebivalstva pri nas starejšega od 65 let. Za pridobitev realne slike na področju različnih oblik nasilja in vzrokov zanj je torej treba nemudoma začeti sistematično raziskovati razširjenost in pojavne oblike nasilja. Hkrati s tako pridobljenim znanjem pa moramo okrepiti celoten sistem boja proti nasilju, varstva žrtev nasilja in preprečevanja vzrokov zanj. Seveda noben zakon ne more stanja spremeniti čez noč in od zgoraj navzdol. Veliko dela je potrebnega za izgradnjo okolja, v katerem za nasilje ne bo prostora. Poleg državljanske vzgoje, odličnega in neobremenjenega, neselektivnega poznavanja slovenske zgodovine, soočanja z njenimi svetlimi in temnimi poglavji, je enako pomembna še vzgoja za mir, miroljubnost in človekoljubnost. Zanjo udeleženci foruma priporočajo, da se postavi v središče vzgojnih in učnih programov na vseh ravneh. Glede na dinamiko razvoja tehnologij je to še posebej pomembno. In, prosim vas, spoštovane poslanke in poslanci, omejimo uporabo mobilnih telefonov v šolah ter v vseh okoljih, kjer poteka delo z ranljivimi skupinami. Ne bomo prvi na svetu. Spoštovane in spoštovani! Med izzivi, s katerimi se moramo odločno spopasti, če si želimo zagotoviti obstoj, je tudi podnebna kriza. Ni ga resnega znanstvenika, intelektualca ali politika, ki bi lahko ugovarjal tezi, da je človeštvo v zadnjih 150 letih zaradi industrializacije temeljito pospešilo podnebne spremembe. Tako temeljito, da bo leto 2024 prvo polno leto povečanja globalne povprečne temperature za 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Zato, spoštovane in spoštovani, govorimo o podnebni krizi, ne samo o podnebnih spremembah. Človeštvo se je znašlo v labirintu podnebne krize, iz katerega ne zna, ne zmore ali preprosto noče najti izhoda. Poudarek je morda na »noče«. K podnebni krizi nismo vsi prispevali enako in tudi posledice niso za vse enake, čeprav jih bomo prej ali slej občutili čisto vsi. Tudi v Sloveniji jih že vidimo in čutimo. Mlajši prebivalci Slovenije skorajda ne poznajo več belega božiča. V dveh letih smo doživeli najprej sušo in požare, potem uničujoče poplave, ko sta bili pod vodo dve tretjini Slovenije. A kljub temu ne smemo obupati. Ostanimo, prosim, osredotočeni na pariške zaveze. Ne smemo si reči, da jih nismo sposobni doseči. Predvsem se mora človeštvo prenehati ukvarjati z mantro gospodarske rasti kot edino zveličavno. Ekonomski model, ki nas je pripeljal v podnebno krizo, je preveč potraten ter nevzdržen in tudi nepravičen, pa naj nanj gledamo z nacionalne, regionalne ali globalne perspektive. Živeti z več v iluziji, da živimo zato bolje, je moto in voda na mlin potrošništva, temelječega na večjih potrebah po energiji, večjem izkoriščanju naravnih virov ter nenehnem zviševanju dobička za lastnike. Živeti z manj, a bolje, pa je recept za preživetje naše civilizacije. Uveljavitev tega načela kot družbenega vodila ima lahko številne pozitivne učinke na razvoj naše skupnosti. O konkretnih korakih je bilo govora na nedavnem forumu o pravici do zdravega življenjskega okolja. Omenjena je bila racionalizacija prometa z večjim poudarkom na javnih prevoznih sredstvih. S krožnim gospodarstvom že imamo izkušnje. Narava temelji na načelih krožnega gospodarstva, je bilo slišati v razpravi, tam ni nič izgubljenega in vse ima svoj namen. Upoštevanja vredne so tudi druge pobude, povezane s podnebno krizo. Prva je povezana s potrošnjo energije. Mladi so na državo naslovili pobudo, da naj se ohlajevanje zaprtih prostorov uredi oziroma klimatske naprave sprogramirajo tako, da bo minimalna temperatura 21 stopinj Celzija in ne nižja. In verjemite mi, zaradi tega ne bomo živeli nič slabše. Pobuda seveda odpira nova vprašanja, kot je na primer, kako pred hudo revščino in vročino zaščititi tiste, ki si klimatskih naprav sploh ne morejo privoščiti. Seveda moramo tudi tu iskati rešitve. Tako imenovane energetske revščine se je na primer mogoče lotiti z boljšo izolacijo stavb, kar je prav tako učinkovita pot k manjši porabi in s tem obremenitvi narave. Vlada na tem področju veliko dela, tudi na področju obnovljivih virov energije, kjer smo letos dosegli že 25-odstotni delež. Druga pobuda je prehranska varnost, ki jo podnebna kriza še kako ogroža. Praktično ne mine leto brez poročil o kmetijstvu, ki se sooča z ogromno škodo zaradi posledic dolgotrajnih suš ali poplav. Zato je pohvale vredno, da se v Sloveniji iščejo rešitve za takšne naravne strese. Med njimi sta pridelava hrane v sodobnih rastlinjakih ter bolj učinkovito namakanje kmetijskih površin. Večje naslanjanje na lastne vire je usmeritev, pri kateri moramo vztrajati. Slovenija namreč z domačo proizvodnjo ne pokriva vseh svojih potreb. Tretja pobuda je povezana z energetiko, ki je dodobra zaznamovala letošnje javne razprave in kjer so bili ponujeni najrazličnejši predlogi ter pobude glede energetske prihodnosti Slovenije, tudi jedrske. Moje stališče je nespremenjeno – vsi, ki živimo v Sloveniji in jo soustvarjamo, imamo pravico vedeti in sodelovati pri odločanju o tako veliki investiciji. Stroka in politika o tem ne smeta odločati mimo javnosti. Zato naj še enkrat poudarim: jedrska energija je prihodnost, toda ne podcenjujmo javnosti. Nadaljujmo delo, pregledno, ob odgovornem razmisleku o tehnoloških rešitvah, primernih za Slovenijo. Če povzamem. Ne smemo si privoščiti le opazovanja posledic monumentalnega podcenjevanja škode, ki jo človeštvo ustvarja s svojim odnosom do podnebne krize in okoljskega onesnaževanja nasploh. Naravni procesi ne poznajo meja in ne potrebujejo vizumov, zato mora biti vsaka politika, ki se ukvarja s to perečo problematiko, nadstrankarska, medgeneracijska, zato tudi dolgoročna. Pri tem pa je vendarle treba opozoriti: ni je uspešne okoljske politike brez upoštevanja podnebne in razvojne pravičnosti. Poskrbeti moramo, da ne pride do novih delitev in ustvarjanja novih kategorij ljudi brez perspektive ter visokim tveganjem za socialno izključenost in revščino. Spoštovane poslanke in poslanci, ni ga med nami, ki si ne bi želel živeti v družbi, ki zagotavlja kakovostne zdravstvene storitve in skrb za starejše. Vendar pa tu ne gre samo za želje posameznikov. Zdravje in dostojna starost sta temeljni vrednoti pravične skupnosti. Vsak med nami, ki je v stiski, pa naj bo to bolezen ali onemoglost, mora dobiti pomoč. Slovenija, kljub vsem izzivom, še vedno zagotavlja dostopnost javnih zdravstvenih storitev. Pravica do zdravstvenega varstva je namreč ustavna kategorija. Toda realnost ni rožnata. Uresničevanje te pravice je, to vsi vemo, pomanjkljivo. Za več kot 250 tisoč prebivalcev Slovenije, ki živijo pod pragom revščine, obstaja verjetnost, da ne bodo deležni kakovostnih zdravstvenih storitev ali pa jih bodo morda dobili v omejeni obliki. Dolgotrajne čakalne vrste so nedopustno tveganje, da pomoč ne bo prišla pravočasno. Zato so napori vlade za ureditev zdravstva ključni. Široka razprava o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki poskuša razmejiti javno od zasebnega bolj odločno in jasno v korist javnega zdravstva, je zelo pomembna. Pomembni so tudi tako imenovani majhni koraki, kot je predlagani zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Privatizacija zdravstva ni odgovor na reševanje težav. Ne želimo živeti v državi, kjer morajo posamezniki vzeti kredit, da poskrbijo za svoje zdravje. Žal se to že dogaja. Prišli smo celo tako daleč, da nekateri zasebni zdravniki kar sami prek partnerske banke ponujajo kredite za financiranje njihovih zdravstvenih storitev. Tudi o skrbi za starejše stalno govorimo. Pravilno, ker moramo. Tudi starejši so nepogrešljivi del naše skupnosti. Seveda pa staranje prebivalstva v Sloveniji zahteva prilagoditve na vseh ravneh – od stanovanjskih zmogljivosti in socialne mreže do zdravstvenih storitev. Začetek izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi res kaže podpreti. Pomembne so tudi naložbe v medgeneracijske centre ter načrtovane izboljšave in gradnje javnih domov za starejše. Vedeti pa moramo, da sama gradnja seveda ne bo dovolj. Tisto kar otežuje izvajanje javnih storitev na področju zdravstva in skrbi za starejše, je potreba po primarno in primerno usposobljenih delavcih, ki pa jih je v Sloveniji premalo, mnogo premalo. Ne drži, recimo, da prostih postelj v domovih za starejše ni. Okoli tisoč jih je; vsak četrti dom ima prazne postelje. Beremo žalostna poročila o domovih, ki ne sprejemajo zdravstveno zahtevnejših stanovalcev. Kadra preprosto ni dovolj. Določenih pobud še nismo v celoti izkoristili, na primer možnosti vključevanja upokojencev, ki želijo delati ter imajo za to ustrezne izkušnje in usposobljenosti. Pohvalno pa je, da se je vlada problema lotila odločno, s sklenjeno plačno reformo za javni sektor, prenovljeno strategijo na področju priseljevanja ter strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije. Pomemben ukrep je tudi podaljšanje interventnega zakona za hitrejši vstop tujcev na trg delovne sile. O vsebini zakonov, o strategiji in predvidenih ukrepih, predvsem pa poteku in uspešnosti njihovega uresničevanja, mora biti javnost dobro obveščena. Le tako bo mogoče omejiti silno negativno energijo, uperjeno proti tujcem, ki jo gojijo populisti, tako v Sloveniji kot širše v Evropi. Njihova nestrpnost namreč neposredno škoduje potrebam naše skupnosti. Zavedati se moramo pozitivne vloge, ki jo priseljenci lahko imajo v razvoj skupnosti. Od časa, ko je bila Slovenija del nekdanje Jugoslavije, in ves čas samostojnosti, je postala uspešna in bogatejša tudi zaradi priseljencev, ki so svoje priložnosti in kariere ustvarjali v naši državi. Imejmo to v mislih, ko sprejemamo in izvajamo politike zaposlovanja in vključevanja tujcev ter članov njihovih družin, tudi šoloobveznih otrok, ki jim bo Slovenija v prihodnosti lahko postala domovina. Vendar hkrati, prosim, ne pozabimo sramotnega poglavja v tej zgodovini, ko je vlada leta 1992 z enim ukrepom in nezakonito iz registra stalnih prebivalcev izbrisala več kot 25 tisoč tistih, ki so soustvarjali Slovenijo. Mnoge je izbris doletel na višku delovne aktivnosti, ko so si ustvarjali družine. Namesto da bi gradili svojo prihodnost in finančno varnost, jih je izbris pahnil v revščino, oropal zdravstvenega varstva in delovne dobe ter s tem varne starosti. In tega, ponavljam, sramotnega izbrisa še danes nismo popravili, kljub volilnim obljubam nekaterih strank. Slabe in dobre izkušnje s prisiljevanjem tujcev moramo torej znati prepoznati, se kaj naučiti iz preteklosti in na tej podlagi ter veljavni zakonodaji ustrezno ravnati za večjo blaginjo celotne skupnosti. To je pomembno še toliko bolj, ker se s pomanjkanjem usposobljene delovne sile ne soočajo samo urbani centri. Lokalne skupnosti vlagajo in želijo vlagati v dostopnost vrtcev in kakovostno šolstvo. Prizadevajo si za obstoj manjših, podeželskih šol, ki imajo pomemben vpliv na obstanek mladih družin v okolju in celo na priseljevanje novih družin v kraj. Želijo in prizadevajo si za kakovostno ter dostopno osnovno zdravstveno oskrbo. Vendar bo brez nove, dodatne delovne sile ta cilj res težko dosegljiv. In to sicer ni edini problem. Vitalnega pomena zanje je vlaganje v cestno in železniško infrastrukturo. Pri tem se osredotočajo na izgradnjo tretje razvojne osi – tako severnega kot južnega kraka, od Koroške do Bele krajine. Rešitev tega problema utegne spodbuditi motivacijo za delo tudi zunaj Ljubljane in drugih urbanih središč. Spoštovane poslanke in poslanci, dovolite mi na koncu še nekaj besed o mednarodnih odnosih Slovenije. Za te si upam trditi, da so v dobrem stanju. Slovenija je samozavestna država z jasnimi stališči, ki jih utemeljuje na mednarodnem pravu in dialogu, ki spoštuje človekove pravice in človekovo dostojanstvo. Taka drža je še posebej pomembna v današnjem času, ko sta mir in varnost bolj ogrožena kot kdajkoli prej po letu 1945. Časi niso lahki in temni oblaki še niso izginili. V prihodnje se utegnemo soočati s čedalje več nepredvidljivimi grožnjami in hibridnimi oblikami delovanja proti državam. Destabilizacijski vplivi se lahko izvajajo z različnimi sredstvi, usmerjenimi med drugim v rušenje zaupanja v delovanje oblasti, medijev, finančnega in nacionalno-varnostnega sistema ter trgovskih in energetskih verig. Zato je nujno razviti ne samo visoke sposobnosti hitrega odziva na morebitna tveganja doma in v tujini, pač pa tudi dejavno sodelovati pri aktivnostih in pobudah, ki si prizadevajo, da do takih tveganj sploh ne pride. Le tako bomo spoštovanja in upoštevanja vreden sogovornik. Dobri sosedski odnosi so nujna podlaga za krepitev dialoga in medsebojnega sodelovanja tako na bilateralni kot na multilateralni ravni. Srečanje predsednikov sosednjih držav, ki so prišli k nam, da smo skupaj proslavili 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo, je to potrdilo. Da so se na povabilo odzvali vsi, priča o tem, da takšne dobre meddržavne sosedske odnose imamo. Slovenija ostaja pozorna na dogajanja na Zahodnem Balkanu. Pomembno je, da posvetovanja med predsedniki v okviru procesa Brdo–Brioni potekajo, kar dokazuje tudi sprejeta skupna izjava na začetku oktobra, ki kot ključno prednostno usmeritev poudarja širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Slovenska komisarka za širitev je Marta Kos. Njene naloge niso lahke, bo pa izpolnjevanje pričakovanj nemogoče, če države članice ne bodo razumele, da je širitev v osnovi mirovni proces, ki zmanjšuje napetosti med sosedami ter krepi Evropo kot skupnost. Temu, žal, za zdaj ni tako. Pomanjkanje soglasja glede širitve pa je le eden od simptomov naše ranljivosti. Daleč najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da po uspešnosti razvoja Evropa ni niti prva niti druga na svetu pri nobeni od kritičnih tehnologij. Poročilo nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija za boljšo konkurenčnost Evrope predvideva vložek 800 milijard evrov letno in seveda korenite reforme. Če ne bomo ukrepali, pravi, bomo ogrozili svojo blaginjo, okolje ali svobodo. Ali kar vse troje, bi lahko dodali. Evropska komisija mora ta priporočila vzeti resno. Rešitve ne bo brez tesnega sodelovanja med vsemi državami članicami na vseh področjih, tudi na področju skupne zunanje in varnostne politike. Samo tako bo Evropska unija globalni akter. Tudi za Slovenijo seveda velja, da moramo Draghijevo poročilo pozorno prebrati. Ne smemo biti samo opazovalci. Biti moramo aktivni udeleženci pri prilagajanju in odzivu Evropske unije na vse izzive. Nenehno moramo iskati gospodarske in druge priložnosti, ki nam bodo pomagale k doseganju cilja: biti in ostati odprto, inovativno in konkurenčno gospodarstvo ter upoštevanja vreden akter v mednarodni skupnosti. Na svetovni ravni so izkušnje Slovenije v letu 2024 sicer mešane. Po eni strani pišemo lepe, pomembne zgodbe. Naša država je svetovni javnosti pred kratkim predstavila skupno izjavo o boljši zastopanosti žensk na vodstvenih položajih v Združenih narodih. Izjavo je podprlo že več kot 80 držav članic OZN. Slovenija si prizadeva tudi za izmenjujoče se predsedovanje žensk in moških v Generalni skupščini Združenih narodov. Seveda je to le majhen del prizadevanj za enakost spolov. Razlik in izključevanja je še vedno preveč. Je pa pomembno, da Slovenija v teh prizadevanjih dejavno sodeluje in tudi tako spodbuja napredek. Enakost spolov je namreč ključna za blaginjo celotne mednarodne skupnosti. Po drugi strani pa se soočamo s hudimi preizkušnjami. Izrael in Ruska federacija sta si v marsičem različni državi, imata pa nekaj skupnega: obe grobo kršita Ustanovno listino Združenih narodov. Oba voditelja, tako Netanjahuja kot Putina, želi zaslišati Mednarodno Kazensko sodišče. Slovenija je glede ravnanja obeh držav upravičeno odločna: obsoja rusko agresijo in obsoja nevzdržen odnos Izraela do civilistov v Gazi, ki ima vse značilnosti genocidnega ravnanja. žalostjo ugotavljam, da na politični ravni sedanje izraelske vlade česa več kot verbalnih obsodb, ki jih izrazijo voditelji držav, skorajda ni deležno. Žal se to kaže tudi pri nebrzdanem negativnem odnosu Izraela do OZN, edine resnično globalne organizacije, kjer države obravnavajo politična vprašanja. In veste, OZN ni samo stolpnica v New Yorku, OZN je splet velikega števila specializiranih agencij in institucij, ki skrbijo za uresničevanje Ustanovne listine Združenih narodov. Da je njihovo delo oteženo, je nevzdržno. Na primer, agencija Združenih narodov, ki skrbi za pomoč palestinskim beguncem, UNRWA, več kot polovico sredstev namenja izobraževanju palestinskih otrok in mladostnikov. In to agencijo je Izrael uradno opredelil kot teroristično organizacijo! Razglasitev generalnega sekretarja Združenih narodov za nezaželeno osebo v Izraelu ter nedavni napadi na mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu sta dodatna prikaza sramotnega odnosa Izraela do OZN, organizacije, ki ji pravzaprav dolguje svoj nastanek. Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta sebi in drugim dokazuje, da ima svoja stališča o izzivih na svetovni ravni, da torej zmore in si upa svoj ugled graditi sama, ne v senci velesil in ne da bi pri tem kakorkoli škodila zavezništvom in organizacijam, katerih članica je. Nasprotno, z dosledno in vsebinsko podprto politiko dialoga, ki spodbuja sodelovanje v mednarodnih odnosih namesto agresije, postavlja zgled. Takšno držo je treba ohranjati in v tem vztrajati. Spoštovane in spoštovani! Vsem doma in vsem v tujini mora biti jasno, da je za prihodnost in aktivno delovanje Slovenije v mednarodnih odnosih članstvo v vseh ključnih mednarodnih organizacijah vitalnega pomena. Za nas so to poleg OZN še Evropska unija, Nato, OECD, Svet Evrope. Zveza Nato je naše politično-obrambno zavezništvo, v katero vlagamo in bomo morali vlagati še več. Evropska unija je okolje, v katerem razvijamo dinamično gospodarstvo. Toda kot suverena država si moramo zgodovino in prihodnost tudi v najhujših časih znati pisati sami. Ne smemo dovoliti, da nam jo pišejo drugi. Le tako bomo namreč v mednarodnih odnosih to, kar od nas terja veljavna strategija slovenske zunanje politike – v svetu spoštovana država. In to danes smo. Slovenija si svoje spoštovanje v mednarodnih odnosih med drugim pridobiva s spodbujanjem dialoga v ključnih svetovnih forumih, kot je Varnostni svet OZN. V preteklosti je celo ponudila prostor za dialog med velesilama. Spodbujanje dialoga ima jasen cilj: soustvarjati okolje, ki bo omogočalo ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, spoštovanje temeljnih načel mednarodnega prava ter človekovo dostojanstvo za vse. Dialog je v nacionalnem interesu vsake države, ki si prizadeva za mir. Pogovarjati se je treba samozavestno. Tudi s svetovnimi voditelji. Z vsemi. Tudi takrat, ko to morda ni politično preprosto, tako kot to počnejo vse države, ki ne želijo svoje usode spremljati z zadnjega sedeža v mednarodni areni. Spoštovane poslanke in poslanci! Moje vodilo poznate: človekovo dostojanstvo v nas, dostojanstvo za vse, dostojanstvo okolju, ki nas obdaja. S te poti nismo zašli, čeprav pritiskov, ki bi nas radi moralno in politično pahnili na obrobje razvoja, ni malo. V čolnu, ki ga obdaja razburkano morje populistov ter skeptikov vseh vrst, moramo samozavestno pluti v smer, s katero se lahko poistovetimo vsi, ki smo ponosni na svojo državo, na našo skupnost in ki si prizadevamo za resnično spravo. Tisto, ki vključuje, kot sem že rekla lani, intimo, pravo in svobodo. V tem skupnem čolnu smo zato, ker mislimo dobro in imamo Slovenijo globoko v svojih srcih, ker smo del skupnosti, ki verjame v vrednote kot so zaupanje in spoštovanje, poštenost, medsebojna pomoč, pripadnost ter zmernost. Želim si, da bi drugo leto, ko bomo praznovali 80 let od konca druge svetovne vojne, našli mesto za pokop po vojni pobitih. Soglasje, da je to potrebno storiti, imamo. In hvala vam za to. Te med seboj prepletene vrednote so ena od poti k utrjevanju naše enotnosti. Niso pa edina. Še več, nekatere poti k enotnosti se zdijo dobro utrjene in samoumevne. V Sloveniji to velja predvsem za šport. Sami veste, kako enotni smo takrat, ko naši športniki, dekleta in fantje, zmagujejo. Vendar pa ta enotnost vlada največkrat le tisti dan, ko zmagajo, pa na dan, ko jih pozdravimo ob vrnitvi v domovino. Kar seveda ni prav. Športnice in športniki so še kako pomemben del naše narodne zavesti in samozavesti, kar je treba utrjevati. Pomembno vlogo pri tem lahko prevzame državni zbor, če se odloči zakonsko odpraviti nered, ko gre za barve dresov, v katerih naši na športnih igriščih predstavljajo Slovenijo. Pri oblikovanju jasno opredeljenih usmeritev glede enotnih barv športnih dresov naše države sicer ne vstopamo v neznane vode. Kot veste, Slovenija že ima svetovno prepoznaven slogan: Čutim Slovenijo. I feel Slovenia. Imamo tudi prepoznavno in po vsem svetu zelo dobro sprejeto zeleno barvo. Zato bi kazalo v sodelovanju s strokovnjaki in z vašo zakonodajno močjo doreči tudi to poglavje slovenske enotnosti, da bodo enotne barve povezovale vse športne zveze, Olimpijski komite ter navijače in navijačice. Enotne barve Slovenije, v katerih naši športniki in športnice nastopajo na prizoriščih širom sveta, so nenazadnje simbol samozavesti, po kateri želimo biti znani in prepoznani. Spoštovane poslanke in poslanci, za vaš razmislek o vsem, kar sem navedla, se vam res že vnaprej iskreno zahvaljujem. Tudi tistim, ki jih ni v dvorani. Vsem skupaj ter naši Sloveniji pa želim vesele skorajšnje božične praznike in kar najbolj uspešno novo leto. In moja želja za novo leto? Dajmo se vsi skupaj politike lotiti bolj vizionarsko, dolgoročno uprto v prihodnost, za generacije, ki prihajajo za nami. Kolikor se le da enotno. Hvala vam lepa.

Spoštovana gospa predsednica, najlepše se vam zahvaljujem za podano mnenje in stališče. Žal mi je, da v dvorani niso ostali vsi poslanci, ampak upam, da jih je vaše sporočilo doseglo. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam sejo Državnega zbora do 13.10, ko bo prišla vlada in bomo začeli s poslanskimi vprašanji. (Seja je bila

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom in drugim odstavkom 245. člena Poslovnika. Na prva tri vprašanja poslanke in poslancev opozicije ter na vprašanja poslanke koalicije bo odgovoril predsednik Vlade.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 Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstila na naslednjo sejo Državnega zbora. V zvezi s to točko sta se za danes opravičila Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve, ter dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj. Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. In zdaj prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob in prvi mu bo poslansko vprašanje postavil kolega Rado Gladek. Kolega, izvolite, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Predsednica, hvala lepa za besedo. Predsednik Vlade, pred volitvami leta 2022 ste kot predsednik Gibanja Svoboda volivcem dali kar nekaj zavez, kot na primer večje spoštovanje pravne države in zagotovilo, da izvršna oblast pod vašim vodstvom ne bo kršila ustavno določenih načel. Z ukrepi, kot so izboljšanje preglednosti v javnem sektorju in boju proti korupciji, boste obnovili zaupanje ljudi v državne inštitucije. Obljubljali ste reforme, ki bodo izboljšale dostop do javnih storitev, kot so zdravstvo in socialna varnost. Na volilni dan ste v danes viralnem posnetku izjavili, citiram: »Danes ljudje plešejo, čakam, da tudi vi začnete plesati. Ampak jutri se začne nov dan in jutri bomo začeli trdno delati, da upravičimo zaupanje. To je naša zaveza ljudem, ki so danes volili za nas.« Konec citata. In kje smo danes? Plesa je že zdavnaj konec. Trdo delo 20 ministrov se kaže v neuresničenih obljubah po reformah. Namesto reform smo državljani in gospodarstvo deležni davčnih in administrativnih obremenitev. Vladate z odloki. Večino zakonov pa vlagate po hitrem postopku in tako onemogočate strokovno in javno razpravo, hkrati pa ne spoštujete ustavnih postopkov. Postopke, ki jih neodvisne inštitucije uvedejo proti vam, označujete kot farso. Izogibate se pričanju pred preiskovalnimi komisijami, ki so tako ali tako ugrabljene s strani Gibanja Svoboda. In v posmeh vsem državljanom in pravnemu redu naše države neodvisne institucije, ki ugotavljajo nezakonitosti pri delu vaših ministrov in vas samih, disciplinirate tako, da jim odvzamete sredstva za njihovo delovanje. Za dokazane nepravilnosti, ki bremenijo posamezne ministre in ministrice ter tudi vas kot predsednika Vlade, krivite uradnike in jih želite disciplinirati z grožnjami o odpovedi delovnega razmerja. Je to vaš način izboljšanja preglednosti v javnem sektorju in boja proti korupciji? Kdaj boste na odgovornost poklicali ministre in ministrice, ki evidentno kršijo zakonodajo? Ali za vas in vaše ministre ne veljajo načela pravne države? Kdaj boste zmogli samorefleksijo in priznali, da niste izpolnili nobene predvolilne obljube, razen revanšizma nad drugače mislečimi? Hvala. Hvala. Spoštovani predsednik Vlade, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala, predsednica. Spoštovani poslanke in poslanci! Človek se tu v tem parlamentu včasih res počuti, da realnost zapusti to dvorano, marsikoga, ko vstopi vanjo. Jaz sem poslušal gospoda Gladka in ne, ne bom vas vprašal, če ste mogoče tudi vi bili v Celju zadnje tedne, kjer se je dosti govorilo o spoštovanju pravnega reda te države, kjer so množice vzklikale k temu, da je treba ohraniti pravni red te države, da je treba spoštovati sodbe sodišč, da je treba narediti vse, da bomo krepili neodvisnost sodne veje oblasti in da bomo takoj dvignili pošto, ko jo bomo dobili, ali pa se odpravili tja, kamor nas bo sodišče napotilo. Meni je všeč, da v Celju potekajo taki shodi v imenu pravne države, in verjamem, da ste jim lahko vi osebno za zgled. Kar se pa tiče vsega ostalega, kar je bilo navedeno. Gibanje Svoboda in koalicija sta dobila glasove ljudi zato, ker smo govorili, da bomo vrnili normalno življenje v Slovenijo. In smo ga vrnili. Danes to jemljemo kot nekaj samoumevnega, dokler pač si ne ogledamo shodov v Celju, takrat se spomnimo, kako je bilo pred dvema letoma. Takrat se spomnimo, kako je bilo z demokracijo. Takrat se spomnimo, kako je bilo hoditi po Ljubljani in si brisati solzne oči. Takrat se spomnimo, da je v resnici vse to, kar se danes govori, ena čisto navadna laž in sprenevedanje. Če kdo ruši pravno državo, če kdo poziva k, dobesedno, linču, poimensko, sodnikov in sodnic, je to izključno samo ena stranka. In ta stranka nima prav nobene pravice, da se kadarkoli sklicuje na tisto, kar sama aktivno in javno ruši vsak dan.

Ne, nisem bil v Celju, ker sem bil nosilec zakona, pa sem bil v Državnem zboru. Bi bil pa z veseljem. Ampak kaj je bistvo? Obljubljali ste, da boste delali drugače. Državljani pričakujemo pozitivne rezultate, vi pa kot majhen otrok s prstom kažete na druge in jim pripisujete krivdo za vašo neučinkovitost, namesto da bi člane in članice vaše vlade pozvali k odgovornosti in jim omogočate, da v slogu »kaj nam pa morejo« nadaljujejo s slabim delom in nezakonitostmi. Namesto, da bi minister Boštjančič izražal skrb glede državne blagajne, mu očitno bolj odgovarja vloga glavnega državnega investitorja v nepremičnine. Obremenilni izsledki revizij pri nakupu Litijske, ki bremenijo tako ministra kot vas predsednika Vlade, očitno niso razlog, da ne bi nadaljevali z nesmotrno porabo javnega denarja. Na plano je prišel še en nesmotrn nakup prostorov na Parmovi v Ljubljani. Vaša dvoličnost se kaže v tem, da je vam vse dovoljeno. Netransparentna poraba davkoplačevalskega denarja je za vas povsem sprejemljiva, če je v vašem interesu in v interesu vaših ministrov. Denar za beton se vedno najde, ni pa denarja za ljudi. V mislih imam božičnico za upokojence. Dovolj zgovorno je dejstvo, da ste za skrbnika javnih financ imenovali človeka, ki je pred nastopom funkcije nakazoval denar v davčne oaze. Je to rezultat vaših ukrepov za izboljšanje preglednosti v javnem sektorju in boju proti korupciji? Lahko še kakšna neodvisna inštitucija v primeru dokazanih nepravilnosti pri delu vaše vlade pričakuje disciplinske ukrepe? Pa bi prosil, da se pri odgovoru osredotočite na vaše delo, ne pa na delo predhodnih vlad oziroma da tako, kot sem rekel, ne kažete s prstom na druge,

Bom zelo neposreden. Opozicija si od prvega dne, prvega dne, ko je začel zasedati parlament, prizadeva, da bi temu parlamentu onemogočila, da bi naredil karkoli. Vse možne postopke, ki se jih da, uporabijo za to, da zablokirajo situacijo od prvega dne. In tudi vse to, kar je bilo navedeno, vse interpelacije, ki prihajajo v naslednjih dneh, vse zahteve za razrešitev, vse to je namenjeno samo eni stvari - da bi zablokirali delovanje legitimno izvoljenega parlamenta. Zato ker blokada in kričanje o krivicah je vse, kar premorete. Kaj pa zmorete, ko ste na vladi, smo pa videli pred dvema letoma. Ta vlada si je zastavila za cilj, da bo izpeljala vse tiste reforme, ki jih nobena od vaših treh vlad ni izpeljala niti ne ostale v preteklih 15. ali pa 20 letih. In prva reforma po 15 letih je bila zaključena. In to je plačna reforma. In hvala, ker ste mi dali priložnost, da še enkrat povem, da sem zelo ponosen na ekipo, sestavljeno iz množice ministrstev, ki se je uspela s 46 sindikati v državi v spoštljivem dialogu, brez obmetavanja, brez sprenevedanja, brez manipulacij, v spoštljivem dialogu dogovoriti za eno ključnih reform te vlade. Reforme, ki bo prispevala k temu, da bo vsak, ki dela v javnem sektorju, končno prejemal plačo, ki bo višja od minimalne. Več kot 26 tisoč zaposlenih v javnem sektorju je zaradi nedelovanja vseh vaših preteklih vlad in še vseh ostalih prejemalo plačo, nižjo od minimalne. To krivico smo popravili. Poleg tega bo sedaj možen vstop v javni sektor tudi mladim, dosti lažje. In dosti lažje bodo napredovali tisti, ki bodo predano delali. In to je bistvo prve reforme, ki je že pod streho. Ja, v naslednjih dneh prihajajo nove reforme, na primer reforma zdravstva, razmejitev javnega in zasebnega, in verjamem, da je to nekaj, kar vas zelo boli. Zaradi tega, ker bomo s to pomembno reformo končno odpravili škodljive dvojne prakse v zdravstvu. V naslednjih dneh lahko pričakujete ta zakon tudi v parlamentu, jaz verjamem, da se boste takrat zavzemali za reforme tako, kot ste se danes v tem vprašanju, in pričakujem vašo podporo za vse

zakaj dovoljuje netransparentno zapravljanje javnega denarja, zakaj me stopi ministru na prste, ki to počne, ki je še enkrat dokazano glavni nepremičninar v vladi. Vi ste svoje odgovore zapeljali povsem drugam. In še enkrat, nočete prevzeti oziroma odgovoriti na vprašanje glede odgovornosti. Ja, že v naslednjih dneh se bomo imeli priložnost bolj temeljito pogovoriti oziroma predstaviti vsa dejstva, ki bremenijo predvsem ministra Boštjančiča. Vsekakor pa mislim, da je prav, da tudi na eni od naslednjih sej opravimo temeljito razpravo o delu vlade, o nezakonitih ravnanjih tako ministrov kot predsednika Vlade. Mislim, da je že skrajni čas, da predsednik Vlade tudi ugotovi, da ima v tem parlamentu 51 glasov oziroma več kot 50, in da je malo nerazumno obtoževati opozicijo za nedelo sedanje vlade. Imate škarje in platno, imate moč, lahko naredite kar hočete. Tako da ljudje od vas pričakujejo, da dejansko izpolnite obljube, ki ste jih dali

Hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade. Pa začniva na začetku, čisto legalistično. 14. člen Zakona o vladi piše takole: »Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje delo ministrov, predstavlja vlado ter sklicuje in vodi seje vlade. Predsednik vlade lahko daje ministrom obvezujoče napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrov.« Sicer nič o kadrovski politiki, vendar o tem, da predsednik vlade vodi vlado, po domače se temu reče, da tudi odgovarja za njeno delo. Zato vas sprašujem: Kaj ste delali več kot dve leti, da ste nekatere državne organe, predvsem nadzorne, skoraj razgradili in so postali nevarni sebi in državljanom in državljankam te države? Namreč v intervjuju 1. 12. ste na komercialni televiziji glede varovanja tožilke Mateje Gončin dejali naslednje: »Verjamem, da namesto, da bi se počutila, da je varovana, je bila nadzorovana.« In zdaj bistveno: » Informacije pa so potem odtekale nenazadnje tudi v te kriminalne združbe. To je nedopustno. Se strinjam. To je tudi edini razlog, da sem se odločil, da svojo varnostno službo preselim.« Vi ste svojo varnostno službo preselili tri mesece, približno, po tem, ko ste postali predsednik Vlade. Od takrat je minilo dolgo časa, torej, rekli smo dve debeli leti. Kaj ste v tem času naredili? Hočete povedati, da vam je pomembno samo vaše varovanje, za druge se ne sekirate. Zaradi ene slike, ki bi jo lahko posnel kdorkoli, ste razdrli to varnostno službo. In seveda obtožili policijo, da odhajajo pomembne informacije. Ste to komu prijavili? Morda bo kdo prijavil vas, gospod predsednik Vlade. Namreč, minister za notranje zadeve je rekel, da je bilo delo popolnoma zakonito. Kljub temu bo za vsak slučaj, to službo reorganiziral. Prvi policist pa je rekel, da policija dela dobro in da je govoriti o njenem delu v javnosti škodljivo. Namreč, če ne bi bilo javnosti, mi sploh ne bi vedeli, kako grozne napake se dogajajo v delu policije. In vi si vzamete čas in za vse te napake obdolžite tista dva, ki ju že dve leti ni v sistemu.

V resnici gre za zelo občutljivo zadevo in zato se bom vrnil na začetek te zgodbe, ker mislim, da je prav, da se vsi zavedamo, kdaj se je začelo in ne kdaj se zaključi. Takoj ob nastopu vlade sem bil seznanjen s tem, da obstajajo različne možnosti za organiziranje varovanja predsednika Vlade in da so se tudi v preteklosti uporabljale različne možnosti. Predsednik dr. Janez Drnovšek, ki je bil na tej poziciji najdlje in je imel največ izkušenj, si je to organiziral v svojem kabinetu. Tudi sam sem bil deležen različnih opozoril, da zaradi politizacije iz prejšnjega mandata enostavno informacijska kultura v tej službi ne odgovarja izzivom današnjega stanja, po domače, informacije odtekajo. Jaz tega nisem verjel najprej, dokler me ni na prvi službeni poti nekdo pričakal v Bruslju pred hotelom in slikal mojega mladoletnega sina. Kako pogosto je moj mladoletni sin v tem času izstopil iz hotela? Enkrat. Točno ob tisti uri in ga je nekdo čakal. Verjemite v naključja, v redu, ne verjamete v pravno državo, verjamete pa v naključja. Jaz pa ne. Verjamem v oboje, v pravno državo in verjamem, da naključij ni. Zaradi tega mi je bilo popolnoma jasno, da informacijska varnost ne odraža želenega stanja in sem si v izogib temu, da bi se vtikal v delo policije, organiziral službo tako, da so bile informacije na varnem. In še danes so. In jaz verjamem, da je ena velikih bolečin marsikoga v tej državi to, da informacije iz moje varnostne službe ne odtekajo nikamor, pa čeprav se je eden od vaših kolegov prav tu v parlamentu z veseljem hvalil o tem, katere vse informacije zajema iz policije, poudarjam iz policije. Ko me sprašujete, kako sem ukrepal. Pogovoril sem se s takratno ministrico Bobnarjevo. In kaj sem pridelal zato, ker sem se pogovoril z njo, kako je možno, da informacije odtekajo v politične vode iz te službe, CVZ se sicer imenuje? Pridelal sem si kazensko ovadbo in postopek pred KPK zaradi korupcije. Tako da, če me sprašujete, zakaj nisem potem še naprej ukrepal in se še naprej vtikal v delo policije, zato ker sem v kazenski preiskavi, ker sem poskušal to narediti enkrat. In ne, po tistem, se ne vtikam in ne sprašujem niti ministra, ker je to naloga ministra. Minister je danes, po mojih informacijah, o tem seznanil javnost – o uvedbi nadzora nad to službo. In jaz pričakujem, da bo ta nadzor pokazal, kakšno je dejansko stanje in ne, ne bom vplival na izsledke ali na potek tega nadzora, ker to ni moja naloga. Imam pa in vem, da vam je to všeč, postopek pred KPK in postopek pred sodiščem samo zato, ker si je užaljena bivša političarka, ki se ni želela točno s tem vprašanjem spopasti, raje izbrala pot obtoževanja in laži, kot da bi to točko, ki je danes eskalirala v javnosti, kakorkoli razčistila ali spremenila.

tudi vam zapoveduje. In, gospod predsednik Vlade, vi se boste morali, če se stvari ne uredijo v skladu s 14. členom, opredeliti do dela ministra za notranje zadeve in od njega zahtevati ukrepanje. To je pač vaša naloga. In nič ne bo pomagalo izgovarjanje. Posebno ne izgovarjanje na bivše, že dve leti odstranjene iz tega sistema. Morda bi vam edino pomagalo to, da bi ju dali še enkrat razrešiti. Namreč, ravno včeraj je minilo dve leti, odkar se je ta državni zbor seznanil z odstopom ministrice Bobnar. Dve dolgi leti so se dogajale nedopustne stvari. In ena od teh se je dogajala letos spomladi, in to je bila gospa gospa državna tožilka. Letos spomladi. In to vse, kar ste rekli v zvezi s policijo in navsezadnje tudi v zvezi s farso pred KPK in z bizarno ovadbo, vse to ruši ugled teh institucij. Ruši pa tudi vaš oseben ugled in ugled te koalicije. Veste, samo slabiči se izgovarjajo na druge. Modri politiki prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in za dejanja vlade, ki jo vodijo, in ukrepajo tako, kot se spodobi – v skladu z Zakonom

Najprej naj povem, da sem tudi javno izrazil vso spoštovanje do dela policije, še posebej v zadnjih primerih, ko je policija pokazala, da Slovenija ni zastonj med desetimi najbolj varnimi državami na svetu. Takoj po mafijski likvidaciji je slovenska policija delovala učinkovito. Delovala je hitro in odločno. In za to ji gredo vsa priznanja. Posamezni odkloni v eni od služb, ne pomeni, da zato, ker je v eni službi vse narobe ali pa malo narobe, da je za to vse narobe s policijo. Ravno obratno. Ponovno poudarjam, Slovenija ne bi bila med desetimi najbolj varnimi državami, če slovenska policija ne bi delala dobro. In dobro dela ravno zato, ker se politika vanjo ne vtika, za razliko od prejšnjega obdobja, ko smo ravno obratno lahko opazovali, kaj vse je politika počela s policijo. Da je proces proti meni, ovadba proti meni bizarna in proces farsa, pa ponavljam še enkrat. Ker farsa je, da sem danes edini politik v tej državi, ki je ovajen zaradi korupcije, ker naj bi se vtikal v delo policije, pri čemer je naša vlada od prvega dne zagovarjala in tudi izvajala ravno obratno – depolitizacijo, umik vseh politično nastavljenih kadrov z enim samim namenom, da policija avtonomno, neodvisno in učinkovito lahko opravlja svoje delo. In ja, jaz sem ponosen na to, kar policija počne v teh dneh. In verjamem, da z ukrepi, ki jih je danes minister napovedal, in ki jih bo, verjamem, generalni direktor tudi izpeljal, bo tudi v tistih službah, kjer še vedno stvari ne delujejo, prišlo na podlagi reorganizacije do izboljšanja tako varnosti kot tudi učinkovitosti delovanja. Hvala lepa. Spoštovana kolegica, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Da, dajem predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razgovor, debato, pogovor, kakor hočete, o delu predsednika Vlade v skladu s 14. členom Zakona o Vladi. Namreč, pričakovala sem, da bo danes vendarle povedal nekaj konkretnega, da ni zadovoljen z delom policije v tistem delu, ki govori o CVZ, da se je vmes že zamenjalo dvakrat vodstvo, pa da ni želenega rezultata. Namreč, mi se pogovarjamo o delu dela policije, ki je odgovoren za varnost najbolj odgovornih ljudi v tej državi. Zato se moramo zamisliti, kdo pravzaprav vodi to vlado in to državo, če po dveh letih ugotovite, da bo treba nekaj ukrepati. In zdaj bo taisti minister in taisti direktor policije, ki sta dve leti že na tem položaju in nista ukrepala nič in verjetno tudi ne bi, če ne bi te stvari prišle v javnost, dobila domačo nalogo, da počistita svoje grehe pod preprogo. Bojim se, da ta čistilna akcija ne bo dobro uspela. Če pa bo, bo morda to izključno samo do volitev. Gospod predsednik, z vsakim nastopom v javnosti, ko govorite o tej varnostni situaciji, žal izgubljate legitimnost. Zato mislim, da je čas, da še enkrat preberete vaše naloge, predvsem pa vaše odgovornosti in vaše dolžnosti kot predsednika Vlade, in to dejansko postanete. Namreč zato in samo za to, da boste prevzeli odgovornost zase in za svojo vlado, so vas izvolili Slovenke in Slovenci. In to ste presegli tukaj pred nami, pred državnim zborom in pred slovensko javnostjo, da boste spoštovali pravni red in ustavo te države. Do zdaj tega ali v to ljudi niste prepričali. Imate pa še čas, vedno imate čas, da to storite. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 17. decembra, v okviru glasovanj. Sedaj dajem besedo kolegici Alenki Helbl. Kolegica, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala za besedo. Gospod predsednik Vlade! Pred nami je božični čas, čas pričakovanj, želja, topline, medsebojnih druženj. Čas, ki ga mora občutiti vsak lep, topel čas. Vsak med nami. In za sočloveka se je potrebno potruditi, se zavedati, da mnogi pač teh prazničnih dni ne bodo doživljali kot toplega, veselega, kot brezskrbnega In med njimi je največ upokojencev. Kar krepko čez 300 tisoč jih ima pokojnino nižjo, kot je prag revščine, ki znaša 903 evre. Z izplačano božičnico, k čemur so vas pozvali v združenju upokojencev, Sindikat upokojencev, Seniorske zveze SDS, SLS in Nove Slovenije, bi Vlada, torej vi, predsednik Vlade pokazali, da vam je mar. Mar za tiste, ki imajo nizke pokojnine, za tiste, ki, kot so zapisali, so priborili državo Slovenijo in vložili svoje življenjsko delo v to, da živimo v svobodni Sloveniji in v boljših objektih, kot so jih imeli sami v mladosti. Spoštovani, ples, tudi če ne znaš plesati, stisk roke, nasmeh ni dovolj, ne prinaša občutka varnosti, še manj občutka, da si kot človek vreden spoštovanja in dostojanstva. Upokojenci so lani poleg letnega dodatka prejeli tudi enkratni zimski dodatek, in sicer decembra 2023. Ta znaša od 58 do 182 evrov oziroma 40 odstotkov letnega dodatka, odvisno od višine pokojnine. Mnogi so pričakovali, da bo ta izplačan dodatek tudi letos oziroma da bo postal stalen. To smo poskušali urediti v Poslanski skupini SDS, ko smo poleti vložili Predlog za spremembo pokojninskega zakona, s katerim bi uvedli božičnico za upokojence v višini najmanj 50 odstotkov letnega dodatka. Upokojenci s pokojnino do 650 evrov bi po našem predlogu prejeli 230 evrov dodatka, tisti s pokojnino med 650 do 780, 160 evrov in tako naprej. naš predlog ste v koaliciji zavrnili. Ja, ker je potrebno skrbeti za javnofinančno vzdržnost. Odgovor ministra za delo: »Glede na 8,8-odstotno redno uskladitev pokojnin v letošnjem letu in umiritev cen življenjskih potrebščin ter energentov Vlada trenutno letos ne predvideva dodatnih enkratnih ukrepov za pomoč upokojencem.« A veste, da temu ni tako? Visoke cene elektrike, ogrevanja, komunalnih stroškov, osnovnih živil prinašajo v domove upokojencev velike skrbi. Tudi v tem prazničnem času. Kje se je izgubil ta vaš občutek za odgovornost do sočloveka, do vsakega posameznika, še zlasti do najšibkejšega? Sprašujem vas: Zakaj ni denarja v proračunu za letošnjo božičnico za upokojence?

Ne samo, da se pripravlja pokojninska reforma, o tem bom kasneje nekaj več, ampak od prvega dne skrbimo za to, da se gmotni položaj ne sme poslabšati. Ko smo prevzeli to vlado junija 2022, je bila inflacija več kot 10 danes je inflacija na nivoju pod 2 odstotka in verjamem, da bo do konca leta takšna tudi ostala. V tem času smo minimalno pokojnino, zajamčeno, dvignili za 100 evrov. 100 evrov vsak mesec. Ne enkrat, ne za kupovanje glasov, kot bi nekdo rekel, ampak vsak mesec. V tem času je v letošnjem letu prišlo do najvišjega dviga pokojnin v zgodovini te države, za 8,8 odstotka. In že danes vemo, da bo dvig pokojnin v prihodnjih mesecih tudi bistveno višji od inflacije. Višji bo od 4 odstotkov. Zato, ker rast pokojnin bistveno prehiteva rast življenjskih stroškov v zadnjem letu in tudi v prihodnjem letu, in samo zato je Vlada ocenila, da letni dodatek, če hočete, zimski letni dodatek v tem trenutku ni potreben. Seveda si vsak želi več denarja, ampak naša skrb je, da poskrbi za najbolj ranljive. In veste, kdo so najbolj ranljivi med upokojenci? Tako imenovane vdove. Vdovske pokojnine so bile tiste, ki niso niti približno dosegale pod nobeno od vaših treh vlad niti pod kakšno drugo minimalne zajamčene pokojnine. Ta vlada je bila prva, ki je po 20 letih to odpravila in omogočila, da se 10 tisoč njih, ki so dosegali manj kot 50 procentov zajamčene minimalne pokojnine, izenači na minimalno zajamčeno pokojnino. To je naredila naša vlada. Kaj pa je naredila vlada 2012, druga Janševa Vlada? Sprejela je ZUJF. Kaj ta ZUJF pomeni za upokojence še danes, ne enkraten ukrep, še danes? Znižala jim je odmerni postopek, znižala jim je pokojnine do smrti. To je to, kar vi znate, ko skrbite za upokojence. Zato si ne bom dovolil, da bi kdorkoli tej vladi očital, da nima skrbi za upokojence. Ravno obratno. In pokojninska reforma, ki se pripravlja, bo morala poskrbeti za marsikaj. Predvsem pa za to, da bodo pokojnine na dolgi rok vzdržne, da bodo omogočale čim širšemu krogu upokojenih dostojno življenje in da se bo tudi odmerni odstotek ustrezno dvignil, za razliko od druge Janševe vlade, ki jim je vzela, bomo mi upokojencem dali tudi v bodoče – ne samo enkrat in takrat, ko boste vi govorili o božičnem dodatku, ki ga nikoli v zgodovini vaših vlad ni bilo. Najlepša hvala za vaš odgovor. Kolegica Helbl, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. ALENKA HELBL (PS SDS): To, kar ste, predsednik Vlade, povedali, seveda kliče po zahtevi za dopolnitev odgovora. Vidim, da kar ostajate mojster ustvarjanja lažnivega, nerealnega sveta, da ne zmorete brez valitve krivde na druge, potem, ko nastopijo težave, pa se lotite reform, ki so drage in neučinkovite, ampak, predsednik Vlade, kljub temu, kar ste zdaj povedali, prihodnost za naše upokojence ni rožnata. Nedorečena in zaenkrat še neizpeljana dolgotrajna oskrba, s katero se mučimo že kar nekaj časa, za katero bodo tudi sami upokojenci plačali en odstotek od neto pokojnine, storitve pa s 1. julijem ne bodo dosegljive, pa vi dobro veste, zakaj.

torej pripravili plačno reformo, ki bo zvišanje plač funkcionarjev povišala za od 45 do 60 %, sprejmete zakon, ki bo nekaterim zaslužnim kulturnikom dal dodatnih tisoč 500 evrov. Elita si izplačuje dodatke. Slišali ste prej kolega Gladka, kaj vse počnete, potujete okrog po svetu. Hvalisanje okrog rekordno visoke uskladitve, kot jo imenujete, pa ni noben dosežek, ampak zgolj zakonska obveza. To ste dolžni. Dejstvo je, da božičnice za upokojence ne bo. Letni dodatek za leto 2025 bo višji za pet evrov, vau, za tri kavice, pa ne v Ljubljani. Rast pokojnine torej ne seže niti do polovice inflacije. Pojasnite, čemu torej, kljub temu, da govorite o dvigu in o oskrbi za upokojence, niste zmožni v proračunu prerazporediti ... Hvala lepa. Samo toliko, da razjasnimo. Seveda med delovne obveznosti predsednika Vlade spada tudi to, da hodi in predstavlja našo državo in se dogovarja za našo državo tudi v drugih državah. Toliko.

To je že urejeno. Na odboru je bilo potrjeno, da se oskrbnine v domovih v prihodnjem letu do uveljavitve dolgotrajne oskrbe ne spreminjajo, še posebej ne zaradi plačne reforme. Jaz ne vem, mogoče niste članica, mogoče vas to ni zanimalo ali pa to ni zanimalo pisca vašega govora. Ta teden boste imeli to na glasovanju v parlamentu. Verjamem, da boste to potrdili, ker vidim, da se zavzemate za to in se veselim soglasja političnih strank pri vprašanju oskrbnin v domovih za starejše, ker je to res dobra novica. Vlada je poskrbela, da se oskrbnine v domovih za starejše v letu 2025 do uveljavitve dolgotrajne oskrbe ne bodo dvignile, ne glede na to, da plačna reforma predvideva dvig plač za negovalno in zdravstveno osebje.

znižale. Tudi takrat pričakujem popolno podporo in soglasje vseh strank, ko bo to v parlamentu in ko bo treba sprejemati te ukrepe. Hvala za skrb, se nadejam skupnih podvigov tudi v bodoče. Jaz si res želim, da bi ta skrb, ki se danes tukaj izpričuje, rezultirala tudi v konkretnih glasovanjih, takrat, ko bodo konkretne pravice upokojencev tiste, ki bodo potrebovale vaš in naš glas. Hvala.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 na podlagi 246. člena Poslovnika je prav, da o tem spregovorimo in razpravljamo tudi v Državnem zboru. To, kar ste govorili, seveda ne drži Ne bom naštevala vsega, kar ste negirali, ker nimam toliko časa, za to bo čas v razpravi. Moram pa povedati, ko pridete v dom starostnikov, pravite, da skupaj pišete odlične zgodbe, ob tem pa so starostniki z dvigom s problemi, ki jih imajo domovi za starejše, dvig elektrike in tako naprej, da ne bo šlo vse skupaj tudi na dodatni minus domov za starejše. Kdor ima dve suknji, naj jo deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako. Tako bi se morali obnašati do tistih najšibkejših, kajti vsaka družba je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Pokažite vam, da vam je mar za starejše in jih ne uporabljate zgolj za svoj piar, za svoj zunanji imidž. Povejte vsem v domovih za starejše, da oskrbnine ne bodo višje zaradi dviga plač, kajti informacija je, da je bilo na zadnjem posvetu o dolgotrajni oskrbi rečeno, da ne bo šlo iz proračuna.

Bo? Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, torej 17. decembra, v okviru glasovanj. Sedaj dajem besedo kolegici Andreji Živic. Spoštovana kolegica, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade dr. Robert Golob! Rojstvo otroka s posebnimi potrebami je zelo čustvena izkušnja za celotno družino. Mnogi starši oziroma večina staršev smo ob takšni novici občutili šok, žalost, strah, zmedo in predvsem neomajno, lahko bi rekli drugačno ljubezen. Otroci so naše največje bogastvo in soočanje s tem, da se ti je rodil otrok s posebnimi potrebami, je, kot pravijo strokovnjaki, povsem normalna reakcija, da starši občutijo strah. Strah tudi pred tem, kdo in kako bo poskrbel zanje, ko nas ne bo. Otroci s posebnimi potrebami so otroci, ki zaradi različnih dejavnikov potrebujejo prilagoditve, podporo ali dodatne storitve za razvoj, učenje in vključevanje v družbo. Te potrebe so lahko posledica fizičnih, intelektualnih, čustvenih, socialnih ali vedenjskih izzivov, ki vplivajo na njihovo življenje. Še večji izziv staršem, ki se jim je rodil otrok s posebnimi potrebami, pa je kombinacija posebnih potreb z bolezenskimi stanji, ki se pojavijo že ob rojstvu ali kot posledica nepravilnega razvoja. Med te edinstvene otroke štejem tudi otroke z redkimi genskimi boleznimi. Žal so za njihovo dostojno življenje starševska ljubezen, podpora in potrpežljivost premalo, potrebna je tudi pomoč države. Eden izmed razlogov za moje politično udejstvovanje je bil tudi v tem, da bom lahko pripomogla k temu, pripomogla k temu, da se oblikujejo ustrezni ukrepi za pomoč otrokom s posebnimi potrebami in zagotovijo finančna sredstva za njihovo izvajanje. Zato se na tem mestu zahvaljujem vsem v tej dvorani, ki se trudite za ta plemenit namen, tako poslancem in poslankam kot tudi pristojnim ministrstvom, predvsem pa predsednici Državnega zbora mag. Urški Klakočar Zupančič, s katero tudi tesno sodelujeva, nazadnje tudi ob obravnavi spremembe Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki bo omogočil financiranje zaključnih faz razvoja zdravila za redke bolezni otrok s sredstvi države oziroma proračunskimi sredstvi. Ponosna sem, da je bilo v več kot dveh letih te vlade na tem področju narejeno zelo veliko, za nekatere mogoče malih stvari, za tiste, ki skrbijo oziroma skrbimo za te edinstvene otroke, pa neprecenljivih. Spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob! Sprašujem vas: Ali lahko računamo na nadaljnje aktivnosti Vlade pri oblikovanju sistemskih ukrepov zakona za pomoč otrokom s posebnimi potrebami do 18. leta in kako bo v prihodnje? Hvala lepa. Najlepša hvala za vprašanje, spoštovana poslanka. Spoštovani predsednik Vlade, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala. Biti starš otroka s posebnimi potrebami je poseben privilegij, zato ker te nauči stvari, ki drugim niso dane. Nauči te marsikaj, ampak hkrati tudi od tebe ogromno zahteva, da prilagodiš svoje življenje njegovim potrebam. Jaz verjamem, da se stopnja razvoja civiliziranosti posamezne družbe kaže ravno v odnosu do tega problema, kako kot družba

To, da bi kot družba lahko priskočili na pomoč, je krik staršev ne več let, ampak desetletij. Jaz jih, žal, poznam osebno celo množico. Poznam celo množico tistih, ki so se morali odpovedati vsem svojim sanjam, da so lahko poskrbeli za svojega otroka. Oni so tisti, ki me še danes, vsak dan zasipavajo s pošto. Nekateri od njih so medijsko bolj znani, nekateri so popolnoma neznani in trpijo in si pomagajo sami v tišini. mislim, da je naša civilizacijska dolžnost, da jim prisluhnemo in da razbremenimo te starše njihove 24-urne pripravljenosti za to, da skrbijo za svojega otroka. Včasih je dovolj, da je to ena ura na dan, včasih je dovolj, da je to en dan v mesecu, ampak danes tega ni. Jaz se zelo strinjam s tem, da je naša naloga in dolžnost in računam na ministrstva, da se bodo pri tem uskladila, da pripravimo sistemsko rešitev, kako pomagati staršem otrok s posebnimi potrebami do 18. leta. Imamo poskrbljeno za šole, tudi za razvojne oddelke v vrtcih, ampak ti otroci potrebujejo 24-urno pomoč in staršev ne moremo in ne smemo pustiti samih. Jaz sem imel to srečo, da mi je gmotni položaj omogočil to, da sem za to tako ali drugače lahko poskrbel sam. Žal te sreče večina staršev nima, zato je naša dolžnost, da jim priskočimo na pomoč. V zadnjih dneh je dosti govora tudi o otrocih z redkimi genetskimi boleznimi. Jaz sem bil neizmerno ponosen, ko sta naša vlada in parlament pred par tedni potrdila tako imenovani Urbanov zakon, zakon s katerim bomo omogočili, da se razvoj zdravil za redke genske bolezni lahko financira neposredno iz državnega proračuna. veste, kaj je najbolj žalostno pri tej zgodbi? Jaz vem, da ste vsi mislili, da je stvar zaključena in da lahko gre Urban na zdravljenje. Ne, ni. Našla se je strokovna skupina, našel se je strokovni organ, ki je ugotovil, da kljub zakonu, s katerim je parlament potrdil namenska sredstva za razvoj tega zdravila, enostavno ne dajo soglasja k temu, da bi se moral ta denar razdeliti na razpisu, ko je bil denar namensko usmerjen za to, da bomo otroku rešili življenje. To je realnost naših uradniških strok. Jaz mislim, da ta zgodba zelo jasno pove, da ne moremo delovati tako, kot je običajno na tem področju, ker bomo sicer izgubljali življenja samo zato, ker ne bomo delovali dovolj hitro in odločno. Veseli me, da so celo trije poslanci opozicije ostali do konca in pokazali, da jih ta tema zanima. Med njimi ni nobenega iz nove Platforme sodelovanja, ampak nič za to, saj jih poznamo tudi brez tega, koliko jim je v resnici do tega, da bi pomagali

to je tudi tema, ki je meni osebno zelo pomembna in sem zelo vesela, da so poslanci ostali v dvorani, tisti, ki niso, pa iskreno upam, da so slišali, ker se strinjam z vami, predsednik Vlade, otroci so naša prihodnost, naše največje bogastvo. Spoštovana poslanka, imate besedo

pred pol ure, pred eno uro, da je strokovna komisija zavrnila predlog oziroma da je potreben kup dodatne administrativne dokumentacije, kljub sprejetemu zakonu, ki bo in in je opredelil financiranje za razvoj redke genske bolezni. Javnosti želim samo povedati, da upam, da bo zmagal človeški faktor pred administrativnim faktorjem. Hvala lepa.

Potem najdemo tukaj rešitev in se najdejo strokovnjaki, ki tem istim otrokom dobesedno vzamejo to pravico. Ja, če je to tisto, kar je bilo prej rečeno, da moram kot predsednik Vlade prevzeti odgovornost in začeti vladati na tej točki, ko so v igri življenja, bom začel vladati. Najlepša hvala. Boste postopkovno? Ne. Hvala lepa. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. Zdaj prehajamo na vprašanja poslank in poslancev v prvem krogu.

Državnega zbora za sentimentalno, pravzaprav politikantsko nabijanje na čustva ljudi, ampak bom zastavil ključno vprašanje za našo prihodnost. Razvoj na področju digitalnih tehnologij je v zadnjih desetletjih globoko spremenil družbo, v kateri živimo. V naslednjih letih se spremembe, ki izhajajo iz razvoja digitalnih tehnologij, obetajo pri prav vseh poklicih, znanstvenih disciplinah in posledično tudi pri naših nacionalnih učnih načrtih. Te spremembe zahtevajo, da v skladu z njimi vse otroke izobrazimo, da bodo lahko postali kritično razmišljujoči in kompetentni državljani, ki bodo v najširšem možnem smislu prispevali in oblikovali družbo prihodnosti. Ne glede na vse navedeno pa je vključenost vsebin računalništva in informatike v obvezni del veljavnega učnega načrta v naši državi, žal, minimalna. Zajema le osnovno znanje dela s podatki ter razpravo o globalizaciji in vplivu digitalnih tehnologij na družbo, samostojnega predmeta za razvijanje digitalnih kompetenc in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pa v obveznem predmetniku v osnovnih šolah ni. V sredo 27. novembra je na Brdu pri Kranju potekal 19. Vrh slovenskega gospodarstva, kjer je bil sprejet paket desetih ukrepov in deveti ukrep nalaga,

predmet sam po sebi ne rešuje in tudi ni zagotovilo, da bi se trendi, ki jih je pokazala raziskava o digitalni pismenosti v slovenskem prostoru, obrnili. Podatki nedavne raziskave kažejo, da je med prvimi 20 državami devet takih, ki nimajo predmeta računalništvo in informatika v predmetniku, in enajst takih, ki imajo računalništvo in informatiko v predmetniku. Hkrati pa imamo tudi za dvajsetim mestom države, ki imajo ta predmet kot obvezni predmet, in države, ki nimajo tega predmeta. Drugi pomemben dejavnik, ki mislim, da je s tem povezan, je zagotavljanje ustreznih kadrov v šolskem prostoru, vključno s sistemom dokvalifikacij. Morda samo par podatkov, ki nakazujejo tudi na širšo sliko s kadri v vzgoji in izobraževanju. Od leta 2012 do leta 2016 se je število prijav na strokovne izpite s tisoč 700 prepolovilo. Hkrati dve leti nismo imeli napredovanj v nazive. Relativno nizke plače, ki se popravljajo s sedanjo plačno reformo, so dejavnik, ki na daljši rok vpliva na sistemsko urejanje kadrovskega vprašanja. podatek, ki kaže na spodbujanje aktivnosti za dvig digitalnih kompetenc, pa tudi rabo računalništva in informatike, leta 2022 dousposabljanje stotih učiteljev, tako imenovanih koordinatorjev, ki skrbijo za izvajanje pouka, pa še nekaj ukrepov, ki sem jih že večkrat omenil v zvezi s kadri. Rad bi pa poudaril, da aktivnosti na področju zagotavljanja znanj tako čistega, če temu tako rečem, računalništva, informatike oziroma znanj na področju računalniškega mišljenja in na drugi strani digitalne kompetence omogočajo programi oziroma vsebine v razširjenem programu osnovnošolskega programa in pri informatiki v gimnazijskem programu, pa tudi nekaterih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. En velik del kompetenc pa bo umeščen s prenovo programov, ki poteka na osnovi izhodišč, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Pri predmetih, ki jih imamo trenutno, torej klaviatura in računalnik – računalništvo, urejanje besedil – računalništvo, računalniška omrežja – računalništvo, multimedija, robotika v tehniki, elektronika z robotiko, informacijsko opismenjevanje, to so predmeti, ki so kot neobvezni predmeti izbirni predmeti v sedanjem osnovnošolskem izobraževanju, in računalništvo kot izbirni predmet od 4. do 9. razreda. V povezavi z normativno urejenostjo glede števila ur predmetov v posameznem razredu, dovoljenega števila ur obveznih predmetov v posameznem razredu in obremenitve učencev bo ministrstvo v prihodnje upoštevalo tudi izhodišča Gospodarske zbornice o o umestitvi računalništva in računalniških znanj v predmetnik osnovne šole, ne morem pa v tem trenutku zagotoviti, da s samim predmetom po celotni vertikali. Hvala lepa.

V 21. stoletju, v letu 2024 smo, spoštovani minister, kjer lahko kdorkoli odpre in citira vse, kar ste vi zdaj povedali. Jaz sem vas vprašal direktno vprašanje, prosim, da ali ne, ali podpirate ta sklep in ali ga boste realizirali. Čisto enostavno vprašanje.

brez kakršnegakoli vpogleda v prihodnost, brez vizije, totalno, kot bi rekli, ne vem, ne bom nesramen, drugače bi rekel, da bi bilo bolje, če bi šli septembra v pokoj, kot je bilo sprva načrtovano. Spoštovani minister, gospodarstvo vas poziva, prosi, sami veste, da seveda ne morete takšnega koraka narediti čez noč, ampak lahko bi pa zdaj ta vlada, ta vladna koalicija z veliko večino, ki jo imate, in tukaj bi tudi opozicija prispevala svoje glasove za to, naredili ta korak in poslušali tako gospodarstvo, ki že na kolenih roti, kot tudi druge panoge, ki rotijo, da se uvede ta predmet. Če si pogledate raziskavo, primerjavo naših osnovnošolcev iz 2013 in 2023, je znanje drastično padlo. Kar se tiče računalniškega mišljenja, smo zelo slabi. To zahteva odgovore in tudi na vas je odgovornost. Še enkrat ponavljam vprašanje: Ali podpirate ta sklep Vrha slovenskega gospodarstva, kjer je bil tudi

Hvala lepa. Če bi uresničili vse pobude za uvedbo novih predmetov v Republiki Sloveniji, potem bi imeli v osnovnih šolah dvakrat toliko obveznih predmetov, kot jih imamo trenutno. Kar zadeva neposredne uvedbe oziroma realizacije sklepa vrha gospodarstva, sem se že dogovoril s posameznimi skupinami, kjer bomo skupaj, v mesecu januarju imamo dogovorjene resne sestanke na temo dogovora, kako vse aktivnosti v zvezi z dvigom digitalnih kompetenc in znanj na področju računalništva in informatike umestiti v že obstoječi program in kaj je tisto, kar terja neko sistemsko novost v relativno kratkem času. Verjetno pa se vsi zavedamo, da če bi danes uvedli računalništvo in informatiko v šolski prostor, je 1. septembra nima kdo izvajati.

Dr. Mirjam Bon Klanjšček bo zastavila vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku ter ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Vsi lepo pozdravljeni! Spoštovana gospoda ministra! Maja 2023 in potem spet avgusta 2024 sem na pristojni ministrstvi, to je na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, naslovila pisni poslanski vprašanji v zvezi z inšpekcijskim nadzorom in zakonitostjo delovanja asfaltne baze Vrtojba. V odgovorih na vprašanji sem med drugim dobila informacijo, da je Kolektor CPG, d. o. o., izpolnil zahteve iz določenih odločb okoljske inšpekcije, ni pa vložil vloge za okoljevarstveno soglasje v skladu z 92. členom Zakona o varstvu okolja, ter da je bil zoper zavezanca v zvezi z gradnjo in uporabo industrijskega gradbenega kompleksa asfaltne baze uveden tudi inšpekcijski postopek gradbene inšpekcije, ki še ni končan, kot tudi prekrškovni postopek, in da je zavezanec marca 2023 na upravno enoto Nova Gorica podal vlogo za legalizacijo objekta daljšega obstoja, katere reševanje pa je zaustavljeno, saj je Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje 146. člena Gradbenega zakona, kar pomeni, da upravne enote v zadevah izdaje dovoljenja za objekt daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja ne morejo odločati. Glede na navedeno me najprej zanima: Katere ukrepe in aktivnosti so pristojne službe v vmesnem obdobju sprejele in izvedle? Ali je zavezanec v vmesnem obdobju sprožil postopke za pridobitev soglasja v skladu z 92. členom Zakona o varstvu okolja? Zanima me še: Ali prostorski, gradbeni in inšpekcijski postopki kljub sprejeti odločitvi Ustavnega sodišča še vedno potekajo? Zavedam se, da je pravno stanje asfaltne baze kompleksno in zapleteno, dejstvo pa je, da se stanje na terenu ne izboljšuje. Trenutna lokacija je za izvajanje dejavnosti namreč popolnoma neprimerna, saj proizvodni proces na dnevni ravni s smradom, hrupom in onesnaževanjem greni življenje lokalnemu prebivalstvu. Na tem mestu vas tako prosim, da pospešite vse potrebne postopke in aktivnosti, ki bi v čim krajšem času razjasnili pravno stanje asfaltne baze in zaključili večdesetletne muke okoliških prebivalcev. Hvala za odgovor.

da nas opozarjate na določen problem v regiji, ki očitno že dolgo časa ni rešen in bi lahko bil potencialna nevarnost, vsekakor pa neugodnost. Jaz sem v novembrskem odgovoru pojasnil nekatere ugotovitve. Nisem zadovoljen z nadaljevanjem tega, tudi pri nas so bili zelo počasni ukrepi, pa naj povzamem nekatere ključne stvari. Zavezanec Kolektor CPG Nova Gorica je v daljšem časovnem obdobju od leta 1965, kot ste navedli, sicer pridobil različna upravna dovoljenja, vendarle uporabnega dovoljenja za celoten kompleks asfaltne baze zavezanec ni predložil, in to je dejstvo. Lahko bi našteval delne odločbe, ki so bile dane v času od leta 1965 pa do zdaj, ampak bi bil rezultat isti. Ni celovitega in celotnega dela.

zadeva se je premaknila. Zdaj se nadaljuje ugotovitveni postopek legalnosti gradenj in uporabe kompleksa asfaltne baze Vrtojba, kljub sprejeti odločitvi Ustavnega sodišča. Zavezancu je bil nazadnje konec oktobra poslan poziv, da predloži dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano uporabno dovoljenje za uporabo objektov industrijskega gradbenega kompleksa asfaltne baze Vrtojba. Po prejetem odgovoru 4. novembra ni navedenih novih dejstev o obstoju dokumentacije. To je dejstvo. Glavna inšpektorica mi je pojasnila, da bo investirala naprej, da gradbeni inšpektor nadaljuje s svojim delom. Kar se pa tiče pojasnila, ko je Ustavno sodišče zaustavilo izvajanje členov, ki se nanašajo na objekte začasne postavitve v skladu z zakonom, pa sem uradno, tudi pisno zaprosil Ustavno sodišče, da naj, prosim, prednostno rešuje to ustavno določbo oziroma to ustavno presojo, ampak zaradi tega, ker imamo v Sloveniji zdaj kar veliko problemov glede izvršb, tako na inšpektoratu kot tudi pri sami gradnji, upravnih dovoljenjih in, če hočete, tudi pri prostorskem načrtovanju. Jaz se bom še naprej zavzemal za obe stvari, da bi sodišče čim prej sprostilo ali odločilo, kako v takih primerih naprej, in drugič, gradbena inšpekcija bo nadaljevala s svojim delom, potem pa v skladu s formalnopravnim stanjem tudi na koncu ukrepala. Jaz domnevam, da bodo skupaj tudi druge inšpekcije, se bova z ministrom potrudila, nadaljevale pregled tudi glede na nova dejstva, da bodo pozitivno gledale to, ker bi želeli priti do konca tudi temu vprašanju, ki ga postavljate.

in vsebine vprašanja se vidi, da vam je mar za okolje. Iz moje pristojnosti lahko samo rečem, tako kot vam je bilo že neformalno in neuradno odgovorjeno, do danes še vedno ni sprožil nobenega postopka za pridobitev soglasja v skladu z 92. členom veljavnega Zakona o varstvu okolja. Tukaj moram poudariti, da je ministrstvo naredilo in izdalo sklep 22. junija 2022, kjer je vlogo Kolektorja, se pravi Kolektor cestno podjetje Nova Gorica, za izvedbo predhodnega postopka za poseg asfaltne baze Vrtojba zavrglo. Kot vemo, Kolektor oziroma ta asfaltna baza deluje skladno z leta 1975 izdanim gradbenim dovoljenjem. Vmes so bili inšpekcijski pregledi, ki niso ugotovili, da bi bilo

da se boste maksimalno potrudili, da bi se ta večdesetletna gonja le enkrat končala, končala, ampak vam že danes rečem, da vas bom čez kakšne tri mesece ponovno javno povprašala, kako zadeve stojijo v zvezi s tem, tako da bodo tudi Vrtojbenci o tem sproti obveščeni. Hvala.

iz prvega izvajanja. Skratka, skladno s tem tolmačenjem smo mi zavezanca pozvali, da dostavi inšpekciji posebno pisno izjavo v zvezi z morebitnimi izvedenimi spremembami, posegi v okolje.

da ne krši oziroma da ni bilo izvedenih posegov v okolje, ki bi zahtevali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Tako kot je že minister rekel, tudi s strani moje pristojnosti se bomo še naprej trudili, tudi z inšpekcijskimi pregledi, če bi bile kakršnekoli kršitve, pa tudi z modernizacijo Zakona o varstvu okolja, da bi ga v tem delu zaostrili. Imamo pa tudi direktivo na evropskem nivoju, ki jo bo treba slej ko prej, drugo leto s spremembo Zakona o varstvu okolja implementirati tudi v slovenski nacionalni pravni red. Jaz verjamem, da bomo lahko v okviru koalicijskega usklajevanja, v okviru tega zakona, še posebej pozorni, kaj se spreminja glede zakona prav za to področje. Ostali inšpekcijski pregledi, ki so bili s področja okolja ali pa s področja oziroma s področja energije, pa niso odprti in so se zaključili. Edino mogoče še to, da je bil zadnji inšpekcijski pregled takšen, da te meje, te limite, ki so navedene za upravljavca, niso bile kršene, se pravi, da se spoštuje trenutno veljavno zakonodajo oziroma trenutno veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Hvala.

Okej, saj poznate določbe Poslovnika, ampak bomo dopustili, ker je začetek tedna. Gremo naprej. Besedo ima mag. Dean Premik, zastavil bo vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav kolegom ministrom! Spoštovani gospod minister Novak! V naši državi beležimo približno dva tisoč potresov na leto in Slovenija sodi med srednje potresno ogrožene države. Žal potresov ne moremo napovedati, lahko pa se na njih ustrezno pripravimo. Zavedamo se, da kot celotna družba, ne samo politični odločevalci, stojimo pred veliko nalogo. Krepitev potresne varnosti je konec koncev civilizacijska naloga razvitih družb, ki ne terja samo spremembe zakonodaje, ampak angažma slehernega posameznika. Seveda pa se vse skupaj začne pri zakonodajnih spremembah in če teh ne bo, bomo pri reševanju problematike ostali pri točki nič. Zato smo lahko zadovoljni, da smo se v našem mandatu na podlagi resolucije s tem začeli intenzivno ukvarjati. Pohvala gre seveda tudi vašemu ministrstvu. Resolucija o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO je bila sprejeta v lanskem letu, zato da se celostno, na podlagi dognanj stroke, loti reševanja problematike in pripravi resolucijo o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih objektov. V preteklih letih je bilo veliko sredstev vloženih v energetsko prenovo stavb, hkrati s tem pa se žal marsikje ni naredila celostna prenova stavb, ki vključuje predvsem dobro konstrukcijsko stanje stavb in potresno varnost. V okviru resolucije smo bili soočeni z nekaterimi resnično zaskrbljujočimi podatki, kot je na primer to, da je okrog 40 % objektov iz stavbnega fonda ožjega javnega sektorja zgrajenih še pred uveljavitvijo tehničnih predpisov, ki so zahtevali ustrezno potresno odporno projektiranje. Okrog 40 % teh stavb je bilo zgrajenih pred letom 1964, okrog 60 % bolnišnic je bilo zgrajenih pred letom 1964 in le 10 % bolnišnic je bilo zgrajenih po letu 2008, zanje predpostavljamo, da so ustrezno potresno odporne.

Hvala tudi za to vprašanje. Morda je danes malo več tišine okrog tega oziroma ni tako aktualno, ampak verjemite mi, če se kakšne naravne nesreče lahko bojimo oziroma se moramo nanjo pripraviti, je seveda to, kar ste omenili, potencialni potres. Mi smo namreč ena izmed najbolj ogroženih držav članic Evropske unije, saj ležimo na potresno dejavnem območju. Z navedeno vsebino se na ministrstvu ukvarjamo, tako kot ste rekli,

Glavni cilj je bil, da imamo do leta 2050 odporen stavbni fond. V tej resoluciji je ključna določba, da moramo pripraviti akcijski program, zato da tudi pristopimo k operativi. V potresno najbolj ogroženih stavbah živi v Sloveniji od 88 tisoč do 230 tisoč ljudi. Ali si predstavljate ta velik krog ljudi, ki imajo seveda ogroženo življenje?

Na ministrstvu imamo zdaj od avgusta 2024 že v pripravi strokovne podlage za pripravo prvega akcijskega programa za krepitev potresne varnosti, ki ga izvajata dve strokovni instituciji, ZRMK in ZAG, skupaj s podizvajalci za posamezna področja. Predvideno je, da bodo strokovne podlage pripravljene do jeseni leta 2025. Z akcijskim programom pa bomo postopoma začeli izvajati glavne cilje resolucije, zlasti pa naslednje priprava načrtov pregledovanja stavbnega fonda, določitev prioritetnih prenov za naslednje petletno obdobje. Drugič. Načrt ukrepov za naslednje petletno obdobje za področje osveščanja, usposabljanja in izobraževanja tako lastnikov kot tudi drugih prebivalcev. Najbolj ključna je tretja točka, to so ovrednoteni stroški projektiranja in izvedbe prenove ključnih potresno ogroženih stavb za naslednje petletno obdobje. Seveda vzporedno teče začetek izvajanja potresnih ureditev.

pripravljamo, potem ko so bile izkušnje na poplavah praktično v praksi že preizkušene ali pa smo dobili te prve izkušnje, se zdaj pripravljamo za prihodnje leto, predvsem na take aktivnosti za reševanje v primeru potresa.

vzdrževanje in varnost objektov zadolženi lastniki objektov. Zasebni lastniki seveda v posameznih enostanovanjskih stavbah niti niso tak problem, problem so seveda večstanovanjske stavbe, kjer so ogroženi nekateri tudi višji objekti v Ljubljani.

Če preštejem ta sredstva, deset milijard, pomeni, da bi morali letno imeti na razpolago 500 milijonov evrov sredstev v povprečju za 20 let,

gre pri protipotresnem utrjevanju stavb praviloma za drage posege, vemo, da brez namenske pomoči države ne bo pravih rezultatov, tako v javnem delu kot tudi v privatnem delu sektorja. Povedati je treba, da pa imamo v Sloveniji dovolj inženirskega in drugega strokovnega kadra na področju protipotresne gradnje. Nenazadnje imamo tudi prepotrebne izkušnje pri popotresni obnovi Posočja. Menim tudi, da brez resorskega sodelovanja in sodelovanja strokovne ter civilne družbe pri tem ne bomo prišli do želenih rezultatov. Torej, omenili ste resolucijo, šest glavnih ukrepov in tudi to, da se bodo akcijski programi periodično posodabljali naslednjih vsakih pet let. Vemo tudi, da je problematika predvsem na finančnem področju, že pri poplavah smo videli, da je kurativa precej, precej dražja kot dobro pripravljena preventiva.

kar bo dalo kar nekaj načinov razmišljanja, kako bi se lahko organizirali ob tako zahtevni nalogi. Prva misel, ki ni nujno predmet samega programa, ampak že zdaj lahko delamo v tem času, in to počnemo, da spodbujamo lastnike predvsem zahtevnejših objektov, da že zdaj pristopajo k sami sanaciji. Hvala vam za misel, kako bi lahko ob energetski prenovi stavb morali sočasno, praktično, in takrat je najbolj pragmatično in najcenejše, tudi sanirati konstrukcijske zasnove in rešitve, da bi bile ob potresu varne. Z ministrom za energetiko bova razmislila o tem, ali lahko dodamo ta kriterij, da imajo določene vloge, ki imajo oba značaja, obe koristi, tudi prednost pri pridobitvi teh sredstev iz ekološkega in drugih virov, ki jih imamo že z energetsko prenovo. stvar. Jaz se bom posebej v prihodnjem letu, že v začetku leta, pogovoril z ministri, ki so zadolženi za posamezne javne stavbe, prej smo rekli bolnice, šole in vrtce in vse ostale objekte, da se tudi tam začne pripravljati akcijski program v tem smislu, da tudi sami pogledajo svoje investicijske namere in da ima na nek način prenova obstoječega fonda fonda prednost pred novogradnjami ali pa v sočasnem razmisleku, da opravimo eno in drugo. Tretja stvar, mi bomo poskušali s to ekipo, ki smo jo že malo sestavili iz dveh najimenitnejših strokovnih institucij, nadaljevati z neke vrste izobraževanjem oziroma da bi nudili strokovno pomoč tistim zasebnikom, ki se zdaj obračajo k nam. Tukaj so predvsem lastniki večstanovanjskih stavb, tudi stolpnic v Ljubljani.

da obstajajo tako racionalne kot neracionalne rešitve. Ugotovili smo, da jim je pri tem veliko pomagal nasvet, kako priti do racionalnih rešitev, ki so finančno vzdržne in da jih lahko opravijo sami. Oni bi bili že v prvem koraku s tem zadovoljni.

razen če ne bo seveda ta obseg javnih objektov tako zahteven, da bo treba iti po nekih prioritetah. Skratka, soglašam s tem, da naprej spremljava to področje in mislim, da je to ključna naloga po vsebini, takoj za poplavami, ki so aktualne, ampak pomeni pa vsaj toliko težko Hvala lepa. Besedo ima kolega Aleksander Reberšek, ki bo zastavil vprašanje ministru za javno upravo mag. Francu Propsu ter ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovana ministra! Občina Sveta Trojica je 23. januarja letos na upravno enoto vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo vrtca. Ta vrtec z zeleno streho stane štiri milijone in pol, župan je z uspešno prijavo na dva razpisa zagotovil 2,5 milijona, se pravi, da mu zmanjkata samo še dva milijona, ki ju bodo dali iz občinskega proračuna. Poglejte, za kako lep vrtec gre. / pokaže zboru/ Vrtec, ki bo sprejel 180 otrok. Postopek je bil marca 2024 nezakonito prekinjen. Razlog za prekinitev je bil pravnomočen in dokončen sklep zaradi rešitve predhodnega vprašanja. Opozorila o nepravilnostih, vključno z opozorili Upravne inšpekcije, niso privedla do nadaljevanja postopka. Inšpekcijski pregled je pokazal, da je upravna enota postopala v nasprotju z načelom zakonitosti, preglednosti in ekonomičnosti in da ni šlo za vprašanje predhodnega postopka, temveč za vprašanje zakonitosti prostorskega akta. Inšpektorat je predlagal, da načelnik upravne enote zagotovi odpravo pomanjkljivosti. Še enkrat, inšpektorat je predlagal, da načelnik upravne enote zagotovi odpravo pomanjkljivosti. Načelnik ni ukrepal, ampak je na Radiu Slovenija celo izjavil, da navodil inšpektorja ne bo spoštoval in disciplinskega postopka zoper odgovorne osebe ne bo uvedel. Če dobimo kazen za napačno parkiran avto, moramo to kazen plačati. Načelnik ni ukrepal, ampak je na Radiu Slovenija celo izjavil, še enkrat, da navodil inšpektorja ne bo spoštoval in disciplinskega postopka zoper odgovorne osebe ne bo uvedel. Ministrstvo za naravne vire in prostor bi kot drugostopenjski organ lahko samo odločilo o izdaji gradbenega dovoljenja, pa tega ni storilo. Ministra za javno upravo sprašujem: Kako boste zagotovili odpravo nepravilnosti na Upravni enoti Lenart? Kako boste ukrepali, da se prepreči gospodarska škoda v Slovenskih goricah zaradi malomarnega in nezakonitega dela te upravne enote? Ministra za naravne vire in prostor sprašujem: Zakaj ministrstvo ni izkoristilo svoje diskrecijske pravice po tretjem odstavku 255. člena ZUP in o zadevi odločilo? Kako boste zagotovili, da bo Upravna enota Lenart pravočasno in zakonito odločala o zadevah, povezanih s prostorskimi akti in gradbenimi dovoljenji? Za odgovore se obema ministroma lepo zahvaljujem. Še enkrat pa vaju vabim, da si lepo pogledata, kako bi izgledal ta vrtec, če bo Občina Sveta Trojica prihodnji teden dobila gradbeno dovoljenje. Naredili smo raketo, s katero letimo na Luno, se pravi, kjer je volja, je tudi pot. Ne mi reči, da se gradbenega dovoljenja ne da dobiti. Vemo tudi za primere v naši državi, ko je Občina Kozje praktično v treh tednih dobila gradbeno dovoljenje za nov dom nov dom za starejše, kjer se je mudilo tudi za črpanje razpisov, v Sveti Trojici pa se to ne da. Dajte povedati našim državljanom, bodo otroci v Sveti Trojici dobili vrtec ali ga ne bodo,

Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani poslanec! Inšpektorat za javni sektor je obravnaval in še obravnava postopke, ki so tekli v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja za vrtec v Občini Sveta Trojica. En postopek je bil zaključen 2. oktobra z izdanim zaključnim zapisnikom, novembra pa je bil zaradi ponovne prijave izdan inšpekcijski zapisnik o nadzoru in tudi zaključen inšpekcijski zapisnik o nadzoru. Načelnik upravne enote pa se je v roku odzval na to poročilo oziroma na inšpekcijske zapisnike in je poslal odzivno poročilo. Sprašujete me, kako bom jaz kot minister za javno upravo da bodo odpravljene nepravilnosti na Upravni enoti Lenart. Pristojni za delovanje in organiziranje dela na upravnih enotah so načelniki in načelnice upravnih enot. Po 47. členu Zakona o državni upravi naloge načelnikov zajemajo vodenje, koordinacijo in organiziranje dela znotraj notranje notranje organizacijskih enot v upravnih enotah. Načelniki in načelnice so pri svojem delu samostojni. Izdaja gradbenega dovoljenja je, kot veste, v pristojnosti resornega ministrstva, Ministrstva za naravne vire in prostor, in vsi ti postopki v zvezi s tem so tudi, če sem prav razumel, stekli. zagotavlja in usklajuje delovanje upravnih enot na področju kadrov, zagotavlja finančna sredstva za upravne enote in zagotavlja to, da so upravne enote ustrezno organizirane. Poudarjam, da niti MJU niti pristojni minister za javno upravo nimata pristojnosti in ne smeta posegati ali komentirati konkretnih postopkov, ki tečejo pred upravno enoto. Ko bo inšpektor inšpektor zaključil postopek, bom pozval načelnika upravne enote, da pripravi poročilo o predmetni zadevi in mi predloži ukrepe, s katerimi se bo odzval na ugotovitve upravne inšpekcije in tega inšpekcijskega postopka v konkretnem primeru, ter tudi pozval k temu, da pove oziroma se opredeli do tega, kako bo odpravil pomanjkljivosti na generalni sistemski ravni. Namen tega je, da se tovrstne situacije v prihodnosti na upravni enoti ne bodo več Konkretno pa za sam postopek, dokler poteka inšpekcijski nadzor, kot minister za javno upravo